A to znači: - Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2006. godine; - Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine; - Prijedlog Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. – 2012.; predlagatelja akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 31., 33. i 27. Zakona o službenoj statistici. Materijale ste primili u pretince. Raspravu su proveli, Odbori za financije, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj i Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Dražen Vikić-Topić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti obrazovanja i športa. Izvolite. poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe zastupnice, gospodo zastupnici. Biti ću vrlo kratak, još će par riječi dodati gospodin Jukić koji je VD ravnatelj. Znači državni Zavod za statistiku je prošle godine dalje nastavio usklađivanje metodologije statističkih sa zahtjevima Europske unije, te je u tom smislu i pokrenuo različite aktivnosti kako domaće tako i međunarodne.

službene naše organe tijela meritorne za statistiku u Republici Hrvatskoj ali i javnost, širu javnost sa nizom akcija različitih koje je pokrenuo. Zahvaljujući tehničkoj pomoći međunarodnih organizacija statistički zavod je aktivno sudjelovao u međunarodnim stručnim sastancima, sastancima, radnim skupinama i seminarima, na usklađivanju, kažem naše statističke metodologije, jer metodologija Europske unije je naravno vrlo složena, mi još smo na putu da se uskladimo sa njom. Posebno bih naglasio da je nastavljena ta harmonizacija znači hrvatske statistike i na kraju bih rek'o da su velika poboljšanja postignuta u smislu pouzdanosti podataka što smo dobili pohvale sa strane

Dame i gospodo ja ću ukratko opisati ova naša tri dokumenta rekao bih redovna. Znači Izvješće o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističke aktivnosti Republike Hrvatske 2006. godine sadržava pregled realizacije Godišnjeg provedbenog plana za tu godinu. Državni zavod za statistiku je središnja točka statističkog sustava Republike Hrvatske no budući da postoji i drugi nositelji službene statistike izvješće je izrađeno u suradnji sa svim nositeljima službene statistike. Sva istraživanja su provedena osim nekih iznimki navedenih u izvješću a opisan je i rad na projektima i stručno-metodološkim radovima. Kako Zakon o statistici predviđa pribavljeno je i mišljenje Statističkog savjeta koji je prihvatio izvješće. Program statističkih aktivnosti od 2008. do 2012. i Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike za 2008. godinu su izrađeni također u suradnji sa nositeljima službene statistike ali i drugim relevantnim institucijama koje su u proces izrade bile uključene kroz statističke savjetodavne odbore. Također je pribavljeno mišljenje Statističkog savjeta koji je prihvatio Prijedlog programa statističkih aktivnosti i Godišnjeg provedbenog plana. Mogu reći da program statističkih aktivnosti tj. naš višegodišnji program prati vremensku odrednicu statističkog programa Europske unije, a realizira se zapravo kroz godišnje provedbene planove. Veći dio aktivnosti statističkog sustava su usmjerene usklađivanju s pravnom stečevinom Europske unije koja je u području statistike iznimno opsežna. U tom procesu koliko god napora morali uložili je li, se pokazalo da se povećava svijest o značaju statistike i potrebnu, i potrebi osiguranja neophodnih resursa. Na kraju bih samo napomenuo da se u razdoblju na koje se odnosi program statističkih aktivnosti točnije 2011. godina planira najopsežnija statistička aktivnost tj. popis stanovništva. Metodološke pripreme sukladno preporukama Eurostata i UN-a su započele, a za provedbu popisa će biti potrebno osim osiguranja potrebnih resursa i podrške donijeti i poseban zakon. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li predstavnici Odbora uzeti riječ? Da. Uvaženi Goran Marić, Odbor za regionalni razvoj, šumarstvo i … … /Upadica se ne Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, v.d. ravnatelju Državnog zavoda za statistiku, cijenjeni kolegice i kolege Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 8. sjednici održanoj 15. svibnja 2008. godine Izvješće o izvršavanju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2006., Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. i Prijedlog programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008.-2012. godine koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Hrvatske aktom od 8. svibnja 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru zaključak da se prihvaća Izvješće o izvršavanju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2006. godine. Isto tako Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine kao i donošenje programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. do 2012. godine. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ostali odbori? Ne. prije prelaska na raspravu po klubovima imam dvije obavijesti. Prvo, 7. sjednica Odbora za lokalnu i područnu i regionalnu samoupravu Hrvatskog sabora održat će se danas u utorak 20. svibnja 2008. godine u 13,30 sati u dvorani Ivana Mažuranića 84. I drugo, otkazuje se sjednica Odbora za rad i socijalno partnerstvo sazvana za danas, utorak 20. svibnja 2008. godine s početkom rada u 14 sati. Prelazimo na raspravu u klubovima. Prije prelaska na raspravu u klubovima s obzirom da smo spojili 3 točke zajedno predstavnici klubova imaju pravo govoriti 20 minuta. To je uobičajeno. I prvi je Klub Hrvatske demokratske zajednice. Uvaženi je zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, gospodine v.d. ravnatelju Državnog zavoda za statistiku, cijenjeni kolegice i kolege. Hrvatskom saboru u paketu su dostavljeni: Izvješće o izvršavanju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2006. godine, Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. godine i Prijedlog godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. do 2012. godina. S obzirom da ima različitih pogleda na važnost statistike ali i s obzirom da ponekad ima različitih interpretacija statističkih pokazatelja ovom prigodom bih istaknuo važnost statistike koja se najjasnije uočava ako se prisjetimo gdje je njeno mjesto u funkcijama upravljanja. Jedna od temeljnih funkcija upravljanja bilo kojom institucijom, poslovnom organizacijom ili državom jest funkcija planiranja kojom se obuhvaćaju bilo koji pravci budućih akcija dok je posljednja u nizu upravljačkih funkcija kontroliranje kojim se mjeri i ispravlja djelovanjem s ciljem ostvarivanja postavljenih ciljeva i pripadajućih planova. Jednako su važne i proračunske i izvanproračunske tehnike kontrole. Statistički pokazatelji odnosno statistika je najvažnija i najučinkovitija izvanproračunska tehnika kontrole. To upućuje na obvezu i važnost sustavnog i analitičnog promatranja svih statističkih pokazatelja kao polazne osnove u ocjeni postojećeg stanja ali i kao polazne osnove za nove odluke. Kada se govori o Izvješću o izvršenju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2006. godine treba naglasiti da je Državni zavod za statistiku sa zahtjevima Statističkog ureda Europske unije «Eurostata» upoznao i nositelje službene statistike i širu javnost je u tom smislu organizirao, koordinirao i pomagao pri izradu prvih programskih dokumenata poštujući zakonske odredbe definirane Zakonom o službenoj statistici. Pohvalno je da su zahvaljujući tehničkoj pomoći međunarodnih organizacija statističari Državnog zavoda za statistiku aktivno sudjelovali na međunarodnim stručnim sastancima, radnim skupinama i seminarima. Isto tako pohvalno je da je radi proizvodnje statističkih podataka u skladu sa europskim standardima Državni zavod za statistiku pokrenuo različite aktivnosti kako na domaćem tako i na inozemnom planu, te da je u 2006. godini nastavljena harmonizacija hrvatske statistike u skladu sa standardima Europske unije, jer su time postignuta potrebna poboljšanja glede pouzdanosti podataka i njihove dostupnosti preko internetskih stranica. Isto tako, pohvalno je da Državni zavod za statistiku provodi kontinuiranu izobrazbu zaposlenika, sudjelovanje na stručnim seminarima, simpozijima i savjetovanjima, pohađanjem dodiplomskih i poslijediplomskih studija, ali i pohađanjem tečajeva stranih jezika u školama stranih jezika. Tijekom 2006. obavljene su aktivnosti koje su osigurale statističke proizvode koji zadovoljavaju najčešće isticane potrebe domaćih i stranih korisnika kao što su godišnji i tromjesečni BDP sa svim svojim sastavnicama. Tijekom 2006. godine počeo je i rad na izgradnji informacijskog sustava, strukturnih, poslovnih statistika, te su provedena i sva redovita istraživanja programa poslovne statistike. Zabrinjava činjenica da je rad na nekim razvojnim projektima bio usporen ili su etape prolongirane za 2007. zbog nedostatka resursa, a to se osobito odnosi na daljnji razvoj strukturnih poslovnih statistika, te na rad, na harmonizaciji drugih statistika, na statističkim propisima Godišnjim provedbenim planom 2006. bila je predviđena provedba 278 statističkih istraživanja i 59 projekata u 16 ovlaštenih tijela. Sva su planirana istraživanja izvršena u cijelosti osim istraživanja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Prema Godišnjem provedbenom planu 2006. bilo je planirano provesti ukupno 19 istraživanja koja su provedena u cijelosti kao jedno ogledno istraživanje iz područja distributivne trgovine koje nije bilo planirano Godišnjim provedbenim planom 2006. U svrhu učinkovitije provedbe za potrebe definiranja Godišnjeg provedbenog plana osnovani su statistički i savjetodavni odbori za 15 različitih statističkih područja. Prema Zakonu o službenoj statistici 2003. godine Godišnji provedbeni plan donosi se za svaku godinu na koju se odnosi Program statističkih aktivnosti, a sve ponajprije u svrhu kako bi službena statistika Republike Hrvatske u svakom trenutku mogla odgovoriti i ustanoviti stupanj usklađenosti sa zahtjevima Europske unije. Godišnjim provedbenim planom Republike Hrvatske 2008. godine predviđa se provedba 276 redovitih statističkih istraživanja prikupljanja podataka i 79 ostalih statističkih aktivnosti koje se odnose na stručno-metodološke radove i projekte razvoja kojima je cilj usklađivanje hrvatske statistike sa statistikom Europske unije. Njihova provedba nije moguća bez osiguranja potrebnih materijalnih i ljudskih resursa u svim nositeljima službene statistike i posjednicima administrativnih izvora podataka. Ukupni resursi iz državnog proračuna Republike Hrvatske potrebni Državnom zavodu za statistiku za provedbu godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske u 2008. godini iznose 98 milijuna 832 tisuće 546 kuna planirano za tehničku pomoć Državnom zavodu za statistiku radi korištenja predpristupnih fondova Polazna osnova za izradu prijedloga programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008./2012. godine jest Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske od 2004. do 2012. godine. Pred izvršavanja programa donosi se godišnji provedbeni plan za svaku godinu na koju se program odnosi, a pri sastavljanju Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. do 2012. godine vodilo se računa o potrebama korisnika, te o zahtjevima Zaključno, klub HDZ-a glasovat će za prihvaćanje Izvješća o izvršavanju godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2006. godine kao i za donošenje godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. i programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. do 2012. godine. Hvala lijepa. **Jarnjak, U ime Kluba SDP-a uvaženi zastupnik Davorko Vidović. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, ravnatelju, kolegice i kolege. Evo da je Churchill rekao da postoje laži, proklete laži i statistika aludirajući vjerojatno ne na statistiku kao takvu, nego na interpretacije različitih statističkih podataka kojima smo i mi u ovoj dvorani svjedočili nerijetko kada se pokušavalo nešto prikriti ili se prikazati onako kako bismo mi to htjeli. Ali za to nije kriva statistika, nego su krivi oni odgovorni koji statističke podatke interpretiraju kako im kada paše. I upravo zato je od presudne važnosti da metodologija statističkih istraživanja, indikatori koji se koriste budu što je moguće više objektivizirani, da budu što je moguće više usporedivi sa indikatorima koji se koriste u statističkim istraživanjima u drugim zemljama kako bi se mogućnosti za takve krive interpretacije podataka svele na najmanju moguću mjeru. Podsjećam kolika se rasprava vodila i u ovom Saboru i Hrvatskoj uopće prije nekoliko godina o zaduženosti recimo Hrvatske, pa su jedni na temelju istih podataka zaključivali da smo pred raspadom i da nas čeka argentinski sindrom. Drugi su govorili upravo obrnuto. Kako su se promijenile pozicije, tako su se promijenile i interpretacije. Dakle, toga će uvijek biti. Vezano za ovo izvješće i za program koji smo dobili ovdje na uvid u ime kluba SDP-a mogu reći da ćemo podržati i izvješće i program. Izvješće je od jedne ozbiljne kuće napisano na ozbiljan način i mislim da daje dobar pregled onoga što je do sada rađeno u ovoj prevažnoj instituciji hrvatskoj koju imamo. Broj Broj statističkih istraživanja za 2006. godinu, usput da pitam kad će biti za 2007., zašto, u izradi je evo, već je skoro polovina 2008. Od 278 redovitih istraživanja 56 ostalih uz činjenicu da su se, da se u toj disiminaciji podataka išlo prema županijskim i regionalnim kriterijima, kriterijima, da se izračunava sada i županijski regionalni BDP, da je doista obavljen veliki posao u usklađivanju sa EUROSTAT-om govori da se nije sjedilo skrštenih ruku u toj godini o kojoj izvješće govori. No, daleko mi je zanimljivije vidjeti što nas to zapravo čeka i što će se na ovom važnom području događati u godinama koje su pred nama. Program je napravljen po svim europskim standardima sa vrlo preciznim prijedlogom i aktivnosti i nositelja i oblika i vrsta statističkih istraživanja, ostaje jedan dojam kojega bi vjerojatno trebalo raspraviti više u okviru pojedinih struka ili pojedinih savjeta imamo li mi temeljem podataka i istraživanja koja će se provoditi u naredne 4 godine dovoljno kvalitetnih podataka da možemo donositi dovoljno kvalitetne ocjene i donositi kvalitetne programe u nekoliko presudno važnih područja kojih čini mi se, ipak temeljem ovoga projekta nećemo imati. Na što aludiram kada govorim o ovome? Čitava Europska unija već se po prilici jedno desetljeće bavi, kao središnjim pitanjem sa dvije teme. Čitava Lisabonska strategija počiva zapravo na te dvije ključne teme. Jedno je konkurentnost europskoga gospodarstva, a drugo je područje koje se odnosi na socijalnu koheziju. I to jest ključni izazov s kojim se susreću sve europske države i Europa u cjelini. Kako i na koji način u odnosu na druge moguće konkurentske privrede i gospodarstva, dakle diljem svijeta povećati tu konkurentsku sposobnost Europe, a s druge strane očuvati visoku razinu socijalne uključenosti, kvalitetu socijalne države i koja je u samoj, da tako kažem u habitualni dio i constituens europske i i političke i socijalne ekonomske tradicije. Isto to pitanje bih postavio kad je riječ o Hrvatskoj i mislim da je ovo dobra prilika da se o tome razgovara. Naime, postoji 5 ili 6 u svijetu priznatih metodologija kojima se mjeri konkurentnost gospodarstva. Neka od tih istraživanja do nas dolaze posrednim putem i Hrvatsku se onda smjesti na 56., na 64., 42. ovisi o kojem se to istraživanju radi, ali se ta istraživanja rade. I ta istraživanja polaze od nekoliko sintetičkih indeksa. To su kompozitni indeksi koji su sastavljeni od nekoliko desetaka indikatora koji se onda zajednički kad se to ponderira dobiva se nekakav indeks koji govori gdje se vi nalazite recimo u tom, kad je riječ o globalnoj konkurentnosti kao društvo. Indeks konkurentnosti rasta, indeks poslovne konkurentnosti. To su ta dva ključna indeksa koji se koriste u većini od tih istraživanja i ja bih volio da Hrvatski državni zavod za statistiku primijeni tu vrstu istraživanja i poznatih indeksa koji su dakle, da mi dobijemo relevantnu mogućnost uspoređivanja sa drugima iz našeg bližeg ili daljeg okruženja. Kada je riječ o socijalnoj koheziji. Prvo, začuđujuće da se u Hrvatskoj tako malo govori o jednoj tako važnoj temi koja je, veli apsolutno dominira svim raspravama svih važnih europskih institucija i za godinu dana kada budemo sjedili u nekom od tih europskih institucija kao, eto još malo pa član, morati ćemo se suočiti sa raspravama upravo o toj ključnoj i bitnoj i važnoj temi. Šta je socijalna kohezija? Vijeće Europe čija smo mi članica, je li mislim od '96. godine, je definiralo socijalnu koheziju kao sposobnost jednog društva da osigura dobrobit svakom svom članu, da minimalizira nejednakost, izbjegne polarizaciju i kažu da je kohezivno društvo solidarna zajednica koju čine slobodne individue koje demokratskim metodama stvaraju svoje zajedničke ciljeve. To je definicija socijalne kohezije. Možemo li mi izmjeriti socijalnu koheziju u Hrvatskoj i da li je to uopće mjerljivo? predstavilo indikatore kojima se može mjeriti razina socijalne kohezije jedne zajednice. Ono nije obvezujuće, ali nema nikakvog razloga da ga Hrvatska ne preuzme u svoj sustav mjerenja važnih pokazatelja kvalitete, ako hoćete života i socijalnoga napretka ovoga društva. Jer nisam siguran da mi možda trebamo težiti tome i da pod svaku cijenu moramo doseći, recimo razinu BDP-a jednoga Luxemburga. Ali nema nikakvog razloga da se ne potrudimo uznastojati stvarati hrvatsko društvo takvim da se u njemu svaki čovjek može osjećati dobro. Kad je riječ o socijalnoj koheziji, ona nije cilj koji se može doseći. To je ideal kojemu se teži, svako društvo postavlja svoje vlastite kriterije. Kažu da su elementi te dobrobiti građana, a mi nju već dijelom imamo u našim statističkim pokazateljima, pravičnost, nediskriminatornost. To se da mjeriti statistički. Postoje znači za to instrumenti. To je dignitet. Opet izgleda kao nekakva kategorija koja nije statistički mjerljiva, ali to znači uvažavanje razlika. To je autonomija koja govori o osobnom razvoju pojedinca i to je participacija koja govori, dakle o angažiranju. To su 4 ključna elementa dobrobiti na kojima počiva filozofija socijalne kohezije. Koje su to sfere života? To su zaposlenost koju mi mjerimo. Treba ju samo malo modificirati. To je dohodak kojega mjerimo. Stanovanje, tu treba dodati nekoliko elemenata zato što je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja zapravo i nema pravu stambenu politiku. To je zdravlje. Imamo čitav niz dobrih indikatora koji su upotrebljivi za stvaranje jednog takvog sintetičkog indeksa. To su prehrana i potrošnja, edukacija, informiranost i kultura. To je dakle tih 8 sfera života koji govore da li se taj projekt socijalne kohezije ostvaruje ili ne. Kada je riječ o indikatorima, Vijeće Europe u toj svojoj skici daje 4 sintetička indikatora sastavljena od 3 elementa. Prvi su ekonomski indikatori, nešto od toga mi imamo. Imamo siromaštvo, nejednakost i duga nezaposlenost. Dakle, mi određene podatke o siromaštvu, o socijalnoj isključenosti imamo, to je pojava koja se prati ja mislim zadnjih 5, 6, 7 godina, ali to nije dovoljna ali to nije dovoljna razina istraživanja koja se obavljaju u Hrvatskoj. Socijalni sintetički indikator obuhvaća broj ubojstava, prezaduženost kućanstava, mi nemamo tu vrstu podataka, i kvalitetu stanovanja. Mi kvalitetu stanovanja, uglavnom koliko znam dobivamo temeljem velikog istraživanja, to su ovi popisi stanovništva svakih 10 godina. To je moguće pratiti dakle i postoji kao mogućnost na kvalitetan način. Pristup javnim uslugama, treći sintetički indikator, obuhvaća medicinsku zaštitu, pokrivenost socijalnom zaštitom. ovdje se čitav niz rasprava vodio oko toga kad se povećao broj nositelja recimo socijalne pomoći, jel' to znači da smo mi više osiromašili? Ili to znači da smo bolje pokrili? Mi danas u Hrvatskoj imamo primjerice 65 tisuća ljudi koji ne primaju mirovinu, oko 140 tisuća ljudi koji nemaju zdravstvenu zaštitu, ali i oni moraju biti statistički praćeni, ne samo oni koji jesu u sustavu, nego i oni koji nisu pokriveni tom zaštitom. Recimo, jedan od tih elemenata je pristup siromašne djece visokom obrazovanju. Četvrti indikator opet govori o nečemu što mi statistički zapravo ne mjerimo, ali postoje podaci. To je pristup ljudskim pravima. On se može ocjenjivati, kako se to radi uobičajeno, sudjelovanjem na izborima. Recimo, jedan od indikatora pristupa ljudskim pravima: rasna i spolna diskriminacija. Mi imamo čitav niz podataka relevantnih institucija pravobranitelja, broja sporova, predmeta itd. koje treba obuhvatiti u ta statistička istraživanja, pristup sudovima i pravdi. ovo sam naveo samo kao primjer da je moguće čak i ono što ne izgleda sasvim mjerljivim, brojivim, moguće je iskazati i kao kvalitetan statistički pokazatelj koji može imati ogromnu vrijednost, zapravo u planiranju budućnosti, u rješavanju problema koji se na razini društva uočavaju. uočavaju. I postoji treće područje koje je donekle pokriveno ili se preklapa sa područjem socijalne kohezije, to je područje kvalitete života koje ima također devet indikatora. indikatora. To su ekonomska situacija, dakle materijalna deprivacija, stanovanje, zaposlenost, obrazovanje i vještine, obiteljski život, usklađenost obiteljskog života i rada, zdravlje, subjektivno blagostanje, koliki broj ljudi osjeća životno zadovoljstvo i sreću. Pa i to je dakle brojivo. I percepcija kvalitete društva, ono što se zove socijalno povjerenje, socijalni kapital itd. I evo, ja sam vam pokušao sugerirati da što je moguće više, čak i ono što se u ovom trenutku ne čini obvezujućim od strane EUROSTAT-a i Europske unije, a što dugoročno sasvim sigurno može imati kvalitetnu podlogu i za predikciju, za predviđanja, ali i za intervenciju koju kao društvo moramo učiniti da pokušate ugraditi u taj program jer koliko ja znam mi imamo kvalitetnih stručnjaka, razgovarao sam sa ljudima, recimo sa pravnog fakulteta, Studija za socijalni rad koji prate već nekoliko godina baš područja socijalne kohezije. Znam da je profesor Lovrinčević upravo predao i jedan zahtjev o indikatorima konkurentnosti. Učinimo taj korak. Mislim da novac koji ćemo uložiti u to da će biti višestruko vraćen jer ćemo raspolagati puno kvalitetnijim podacima, nego što raspolažemo u ovom trenutku. Evo, još jednom dakle uz prihvaćanje ovoga programa ja molim da se obrati pozornost. Ja sam ova tri aspekta upozorio. Možda postoji u nekim područjima još mnogo toga što bi bilo dobro obuhvatiti, jer će statistika i statistička djelatnost razvijati bez sumnje sve više u godinama koje dolaze, kako bismo smanjili opću nesigurnost i opću nepredvidivost svijeta u kojem živimo. To možemo jedino tako ako imamo kvalitetne podatke o onome gdje smo sada i gdje smo nekada bili. Hvala lijepo. Hvala. U ime kluba HNS-a gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodo iz Vlade i Državnog zavoda. Sva tri dokumenta koja govore o bilo izvješću za 2006., planu detaljnom za 2008. i planu 2008.-2012. zapravo govore o harmonizaciji hrvatske statistike sa europskim standardima, odnosno standardima EUROSTAT-a. Očito je nužno, logično i pozitivno da svoju statistiku odnosno način prikupljanja i teme o kojima prikupljamo statističke podatke, minimalno barem uskladimo sa standardima EUROSTAT-a, prema tome to je svakako nužno i pohvalno. Međutim, idući tragom podatka da je za 2006. godinu Državni zavod za statistiku

Dolazimo do informacije da su ostvareni svi planirani ciljevi za tu godinu, osim uvođenja nomenklature prostornih jedinica za statistiku. Naime, 2006. EUROSTAT, kao što piše u tom izvješću, još nije bio prihvatio tu nomenklaturu prostornih jedinica za statistiku. Zaključujem da se radi o NUC dva, dakle da se radi o statističkim regijama i to je glavni problem u ovim dokumentima, a i inače glavni problem koji imamo u ovom trenutku sa ovom statističkom klasifikacijom. Iz Godišnjeg provedbenog plana, dakle ovog za 2008. vidljiv je pregled podataka koji će se prikupljati, statistički prikazivati i objavljivati. isto tako iz Programa statističke aktivnosti za 2008.-2012. vidljivo je i šta se planira do 2012. godine. Međutim nigdje nije vidljivo što se planira sa statističkim regijama. Kao što je poznato, popis stanovništva je 2011., međutim i to je što se Hrvatske tiče, a obrazložit ću to, nešto prekasno. Ostaje nam problem statističkih regija. Kao što znate statističke regije na temelju BDP-a po stanovniku se kvalificiraju i zato su u prvom redu značajne, se kvalificiraju, odnosno kvalificiraju pojedine dijelove Hrvatske za povlačenje sredstava iz europskih fondova. Mi smo u ovom Parlamentu usvojili podjelu Hrvatske na pet statističkih regija u lipnju 2003. godine. Nakon toga sa obrazloženjem da to nije prihvaćeno od Europske komisije, Državni zavod za statistiku donio je odluku da se Hrvatska dijeli u tri regije. Ta odluka nikada nije bila u ovom Saboru niti je odluka iz 2003. ikada poništena u ovom Saboru. U to vrijeme na upit kako se to moglo dogoditi, resorni ministar, a resorni ministar je ministar Primorac, je tada objasnio da je to u skladu sa zakonom. Naime da Hrvatski sabor ne treba donositi odluku o podjeli Hrvatske na statističke regije. Međutim nije objasnio niti obrazložio što je sa tom odlukom koju Hrvatski sabor jeste donio 2003. godine i da li sada Hrvatski sabor ovim raspravljanjem derogira samog sebe, odnosno derogira svoju vlastitu odluku, ignorira odluku Sabora iz 2003. i naprosto prihvaća novi status podjele Hrvatske na regije koji je bez de facto barem odluke Sabor ada poništava svoju odluku iz 2003. koji je donesen od Državnog zavoda za statistiku. U čemu je ovdje problem? Tri regije na koje je podijeljena Hrvatska, a gdje se predviđa temeljem BDP-a po stanovniku, razdoblje u kojem će se pojedine regije kvalificirati za povlačenje sredstava iz europskih fondova do koje godine. Naime, temeljem BDP-a po stanovniku pojedine regije imaju duže razdoblje za mogućnost povlačenja sredstava pod povoljnijim okolnostima, povoljnije okolnosti znači više novca. Novci se povlače temeljem stanovnika i po stanovniku imate određenu sumu za koju maksimum se u jednoj regiji možete kvalificirati, a ta suma je određena stupnjem razvoja koji se mjeri BDP-om po stanovniku. Hrvatska je dakle podijeljena u tri regije. Jedna je priobalje. Priobalje se po ovim predviđanjima kvalificira za povlačenjem najvećeg iznosa sredstava iz europskih fondova do 2034. godine. Druga regija je istočna Hrvatska, odnosno Slavonija, Baranja i istočna Hrvatska koja se po ovoj klasifikaciji kvalificira za povlačenje sredstava iz europskih fondova do 2073. godine. I treća regija je sjeverozapad koji uključuje Grad Zagreb. Taj sjeverozapad se kvalificira za povlačenje sredstava pod najpovoljnijim okolnostima, dakle najvišeg iznosa sredstava do 2013. godine što znači uopće ne praktički. Dakle imamo maksimum ako sve ide ogromnom brzinom, tri godine za sjeverozapad gdje ćemo moći povlačiti najveći iznos sredstava za koji se pojedina regija može kvalificirati. U čemu je problem? Ako pogledate sjeverozapad i BDP sjeverozapada bez Grada Zagreba, onda on ima otprilike istu situaciju kao priobalje. Prema tome kvalificirao bi se negdje do dakle 2034.-2035. za povlačenje maksimalnih iznosa za svoje projekte. Međutim kao što je poznato, Grad Zagreb ima BDP po stanovniku najveći u Hrvatskoj, duplo veći uglavnom od prosjeka, odnosno od ovog što ima sjeverozapad i uključivanjem Grada Zagreba u tu treću regiju sjeverozapad se cijela regija diskvalificira, dakle Zagorje, Varaždinska, Međimurska se diskvalificira za povlačenje maksimuma sredstava iz europskih fondova. To su novci koji ako pametnije podijelimo statističke regije su naši, dakle ako smo naravno u stanju napisati projekte, ali to su novci koji nama pripadaju, za koje se mi kvalificiramo. Dakle mi ovom podjelom sami sebi onemogućavamo da koristimo sredstva u maksimalnom iznosu dalje od 2013. godine za trećinu zemlje za što nema apsolutno nikakvog razloga. Naime, argument koji je došao iz komisije kada se raspravljalo o onoj drugoj podjeli i mogućnosti da Grad Zagreb bude posebna regija, bio je Grad Zagreb nema 800 tisuća stanovnika, a 800 tisuća stanovnika je donja granica za kvalificiranje za regiju. Međutim Grad Zagreb nije imao 800 tisuća stanovnika na temelju popisa stanovništva iz 2001. godine. svemogućih podataka koje možete naći grad Zagreb u ovom trenutku ima preko 900 tisuća stanovnika a sigurno je u ovom razdoblju porastao na dovoljno jer je i onda imao nešto malo manje, dakle 700 tisuća i nešto stanovnika kad je bio taj zadnji popis stanovništva. Prema tome, nama se obzirom na sredstva koja nam u tom slučaju stoje na raspolaganju ako grad Zagreb proglasimo ili klasificiramo kao posebnu regiju isplati bilo koja posebna mjera uključujući i popis stanovništva jer se tvrdilo iako u različitim raspravama iako taj podatak također treba dobro provjeriti jer se radi o direktno našem nacionalnom interesu da podaci kao što su podaci o ljudima koji imaju prebivalište u gradu Zagrebu, dakle policijske i različite druge baze podataka nisu dovoljni argument da bi se dokazalo da Zagreb ima preko 800 tisuća stanovnika iako sve te baze podataka pokazuju naravno da Zagreb ima preko 800 tisuća stanovnika. u ovom naročito u ovom trećem dokumentu govori se o popisu stanovništva. On je naravno planiran redovni za 2011. Međutim, povjerenica Hübner a to je europska povjerenica upravo za ovo područje rekla je direktno da ako želimo promijeniti strukturu statističkih regija to bi trebalo učiniti do 2010. godine. Dakle, mi bi morali argumente statističke o broju stanovnika regije podastrijeti podatke do 2010. da bi mogli u ovoj prvoj klasifikaciji ili prvoj rundi se kvalificirati i kvalificirati dakle jedan od tri dijela zemlje za mogućnost da naprosto koristi sredstva koja nam stoje na raspolaganju. U ovim dokumentima o tome nema niti riječi. Primjer i sposobnost korištenja europskih fondova, dakle korištenja sredstava koja jednoj zemlji stoje na raspolaganju. Prvo, do sada smo se već pokazali tu krajnje slabi, izgubili smo novac koji smo izgubili od IPA-e 5 milijuna eura definitivno, 130 zamrznutih od ovih drugih fondova u ovom času. Svaka zemlja put prema Europskoj uniji može iskoristiti tako da od toga zaista ima ozbiljne koristi, ili ne. Ovo je jedan takav primjer. Ovdje ovisi o nama da li hoćemo uložiti dovoljno napora i dovoljno analitike ako hoćete da se pozicioniramo tako da maksimaliziramo svoju maksimalnu korist u svojoj vlastitoj zemlji od onoga što nam po definiciji stoji na raspolaganju od europskih fondova. To se naravno sa ova tri dokumenta ne može riješiti, može se riješiti samo političkom odlukom i političkom voljom. Prema tome, što se tiče ova tri dokumenta HNS će podržati njihovo donošenje ali prvo traži obrazloženje zašto ovakva štetna regionalna podjela i zašto nigdje niti riječi o tome kako će se to izmijeniti. Naravno, postoje i postoji primjeri, postoji mogućnost da se i kasnije izmijeni ta regionalna podjela ali za to je potrebno uvrstiti odnosno unijeti u naše pregovaračko stajalište o ovoj temi – Regionalna politika i strukturalni instrumenti prilagodbe i statistika. Potrebno je unijeti u ta pregovaračka stajališta naznaku da ćemo mi ići u promjenu regionalne podjele Hrvatske. Takvu recimo klauzulu su unijeli naši slovenski susjedi upravo tako da bi mogli kako broj stanovnika ili popis stanovnika pokazuje promjenu, da bi mogli promijeniti regionalnu strukturu i na taj način sebi omogućiti korištenje sredstava koja Europska unija stavlja na raspolaganje. Prema tome, HNS će podržati donošenje ova tri dokumenta, ali ćemo ići s jedne strane naravno molimo obrazloženje zašto se ide u ovakvu štetnu podjelu i zašto se u ovim dokumentima ništa od toga barem barem ne naznačuje da će se riješiti i ići ćemo sa inicijativom da se u najmanju ruku u pregovaračko stajalište o poglavlju koje je neposredno pred nama, dakle – Regionalna politika i strukturalni elementi prilagodbi naznači namjera, dakle unese namjera promjene statističkih regija. Ako ne prije onda nakon popisa stanovništva, ali bila bi apsolutno zadaća upravo ovih tijela da ustanove sa komisionerkom odnosno povjerenicom Hübner kakve to posljedice za iskorištavanje tih fondova od strane Hrvatske za nas ima i kad ako ne učinimo to do 2010. kad uopće dolazimo u obzir ili smo sami sebi pretpostavljam iz neznanja jer ništa drugo mi ne može pasti na pamet, iz neznanja učinili na taj način nepotrebnu štetu. Hvala vam. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jedan ispravak, gospođa Marija Pejčinović Burić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Ja bih ispravila netočni navod uvažene kolegice Pusić da se diskvalificira cijela sjevero-zapadna regija da neće maksimalno iskoristiti sredstva iz fondova. vrlo značajne odluke Vlada je dala Ekonomskom institutu iz Zagreba da napravi simulacije i zaista oni su napravili simulaciju o tome kako različite podjele koje su prihvatljive što mogu donijeti Hrvatskoj i prilikom donošenja dakle ove podjele na tri regije razgovaralo se o tome da se nakon tri godine može pristupiti reviziji ovoga ako se pokaže da nije ispravno. Evo, toliko da i Vlada o tome razmišlja da se može to ispraviti. I Zagreb, i to je bio glavni razlog zašto se nije druga odluka nije donijela, nije imao mjerljivi pokazatelj da ima 800 tisuća stanovnika i to je glavni i osnovni razlog zašto je ovakva odluka donesena. Hvala. Hvala lijepa. Dame i gospodo zastupnici, sada bi prekinuli do 15 sati, kada nastavljamo o ovoj točci. U ime Kluba nacionalnih manjina će prvi govoriti gospodin Šemso Tanković i onda idemo na pojedinačnu raspravu. Svima ugodan odmor.